Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, hitni postupak – prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 790 Prijedlog Vlade. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Ivica Kirin će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče!

i pobrojat ću samo najvažnije razloge zašto smo predložili promjenu ovoga Zakona o eksplozivnim tvarima. Dakle, bilo je potrebno urediti problematiku proizvodnje eksplozivnih tvari koja dosada nije bila dobro riješena odnosno ovim zakonom se omogućilo donošenje podzakonskih propisa kojima će se urediti problematika proizvodnje eksplozivnih tvari. Zatim je utvrđen pravni temelj za donošenje podzakonskog propisa kojim će se propisati prostorni, tehnički i sigurnosni uvjeti za, koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava razreda P1. Zatim je utvrđena ovlast ministra unutarnjih poslova da podzakonskim propisom uredi način oduzimanja dozvole za miniranje. Utvrđuje se obveza nadzora nad osobama koje obavljaju poslove pripreme miniranja od strane osoba koje posjeduju dozvolu za tu vrstu miniranja. Utvrđuje se sudjelovanje Ministarstva unutarnjih poslova u postupku izdavanja lokacijske, građevinske dozvole za objekte čija je namjena proizvodnja i, ili skladištenje eksplozivnih tvari. I na koncu propisuje se i obveza usklađivanja poslovanja pravnih osoba sa odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima i odredbama ovoga zakona. Dakle, to su bili najvažniji razlozi zašto smo predložili ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima. I za kraj prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo. Zaključujem raspravu.